Pre nego što gospođa Brnabić odgovori, kolega Jovanoviću, da li biste bili ljubazni da svoju šoljicu iznesete i popijete napolju, pošto nije dozvoljeno da je unesete u salu?Hvala.Reč ima

Brnabić** Predsedavajuća, pošto mi je postavljeno više pitanja, a sva su zaista važna, ako prekoračim dva minuta, molim vas, uzmite od poslaničke grupe.Dakle, prvo da se vratimo na to ko ovde laže i ko je… Ne ekspert u laganju, eksperti u laganju nisu, kako slažete, tako vas provalimo. Toliko su vam glupe laži. Dakle, samo ste patološki lažovi.Dakle, ko je slagao, evo sada je MUP dalo zvanično saopštenje.Poštovani narodni poslanici, svi smo bili obmanuti. Dakle nije bilo nikakvih cepanja guma, nije bilo nikakvih napada, gospođa je išla kod vulkanizera i to ja ne znam kako neko sa dve iscepane prednje gume može da stigne do vulkanizera. Dakle, otišla je kod vulkanizera… vulkanizera… MUP u istrazi je otišao do vulkanizera da pita šta se desilo. Vulkanizer, verovali ili ne, jadan čovek rekao – ja dopumpao jednu gumu, ništa nije bilo iscepano i ona tim autom došla u Skupštinu.Došla u Skupštinu u nedostatku agrumenata i videvši da gubi ovu borbu o litijumu, kaže žena da je napadnuta. Kuku lele, odmah Šolakovi mediji, drž ne daj – jadna, napadnuta.Ja pitam kao predsednica Skupštine šta se dešava, jeste li prijavili, zovem MUP, radite, to je narodni poslanik, to ne sme da se dešava. MUP zbunjen, nema prijave. Onda me zove MUP posle 10 minuta i kaže – izvinite, evo sad prijave. Ja kažem - odmah da ste istražili i tako na kraju ove balade jadan taj vulkanizer pije Ksalole, smiruje se, šta je on Bogu zgrešio da je napumpao jednu gumu jutros.Kada smo kod laganja, to vam tako izgleda, ljudi.Moj

koji u zakonu iz 2006. godine kažu – isključivo investitor koji je izvršio geološka istraživanja može da stekne pravo eksploatacije, a onda još dodatni širi koalicioni partneri 2011. godine donesu, pa još jedan novi zakon koji kaže – nosilac eksploatacije može biti samo onaj koji je nosilac istraživanja, a onda ima i nacionalna strategija koja kaže – e to je strateški projekat koji izvodi Rio Tinto. Onda Ustavni sud ne može ništa drugo nikom ni da kaže, nego ti, mala, ćuti, nego se vrati tamo gde su te postavili na mesto oni 2006, 2011. i 2012. tako da sam ja pokušala, a vaši koalicioni partneri su ih zakucali, tako da Bog otac ne može da ih se otarasi.Eventualno možemo pomoći studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koju vi umesto da tražite, da molite, da se uključite u taj obimni sadržaj i da kažete – hoćemo da vidimo i ovo i ovo i ovo, a vi kažete – mi u tome nećemo da učestvujemo, a Rio Tinto ne sme da radi tu studiju.Ja vas ponovo pitam da li to zato što vi hoćete? Da li ste se vi dogovorili sa Rio Tintom, da insistirate, da ih izbacimo iz Srbije pre studije, da oni naplate od Srbije milijarde, odnosno od naših građana, a onda, pošto su i vlasnici zemlje koja im je svojevoljno prodata, da se vrate kada vi dođete na vlast, pa da se talite, idemo Jovo nanovo još jedan krug.Ne, krug.Ne, mi ćemo da čuvamo interese Republike Srbije i mi ćemo da poštujemo zakone Republike Srbije. Sledeće što sledi je obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu dve godine, pa da vidimo.Što vidimo.Što se tiče kolonije… Ja se izvinjavam, ali zaista veliki broj pitanja mi je upućen. Mi kolonija nismo, ali da ste vi na vlasti, mi bi kolonija odmah postali zato što ste vi bili ti koji ste trčali od Brisela do Strazbura da molite da ovde se uvede prinudna uprava, istražni organi da mogu da ispituju naše građane i da oni vode ovde istragu, bili bi tada kolonija, ali to građani Srbije razumeju, pa vas zato i neće.Na kraju krajeva, da, sve više deluje da smo mi ekolozi, a da ste vi lobisti Rio Tinta zato što smo se mi potrudili da pogledamo i za sve ostale rude i mineralne sirovine, kakav je uticaj njihov na životnu sredinu i sve ostale, nafta, gas, olovo, cink, škriljci, uran, nikl, svi oni koje ste vi ostavili imaju mnogo veći potencijalni uticaj na zdravlje ljudi i na životnu sredinu i od litijuma i od bora, ali očigledno da kada e oni istražuju i eksploatišu vi verujete u institucije i verujete u kontrolu i u nadzor i da Republika Srbija to može da isprati, jer da ne verujete prvo bi tražili ukidanje i zabranu tih, ali vas u stvari baš briga za životnu sredinu. Baš vas briga i za životnu sredinu i za Rio Tinto i za litijum.Kako ste monstruozno koristili tragedije iz maja 2023. godine, e tako koristite dezinformacije i laži oko ovog projekta. Jedina razlika u tome je što ste tada dotakli dno i ovo je mnogo bolje od onda kada ste trgovali decom.Hvala. Poslovnik, kolega Jovanović.Vidim vas, gospodine Lutovac, samo prvo kolega Jovanović.

Ništa vas nisam čula, osim da ste tešku i nedopustivu kvalifikaciju izgovorili na račun predsednice Skupštine Srbije.Po Poslovniku, gospođa Brnabić. Brnabić** Poštovani građani Republike Srbije, sada ste čuli da me je narodni poslanik, ovaj veliki ekolog, nazvao nesrećnicom.Član 107. povreda dostojanstva Skupštine.Još jednom, kad nema argumenata,

Član 27. Trebalo bi da vodite računa o redu.Ako sam se ja pre prijavio za Poslovnik, da mi date pre reč.Sada je poslanica govorila i kao predsednica Skupštine. Ona je govorila vrlo uvredljivo,

Poslovnik.Izgovorila je ružne kvalifikacije. Ona ne samo da je poslanica, ona je i predsednica Skupštine. Jedino ako ne smatrate da je ekspertkinja za budalaštine i gluposti, pa joj to dozvoljavate, ali to ne može tako.

Propustila sam šansu da izreknem opomenu kolegi Jovanoviću, što ću definitivno uraditi ako vam se još jednom dogodi da tako teško kvalifikujete bilo koga u ovoj sali.Nemojte da vičete na mene. Prvo, ja se ne plašim vašeg visokog tona.Vi ste izgovorili daleko težu kvalifikaciju od konstatacije predsednice Skupštine o tome da li je neko govorio neistinu. Istina, možda je mogla da kaže da je to notorna neistina, ali je rekla da je laž.Gospodine Lutovac, ono što nije istina, pa čak i ako je patološka, onda je patološka, kako da vam kažem, prosto, nema kvalitetnije ime za to.Pravo na reklamiranje Poslovnika, Srđan Milivojević.Izvolite. Poštovana gospođo Paunović, reklamiram povredu Poslovnika, član 32. koji kaže da potpredsednik Narodne skupštine pomaže predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga.Pošto vi sada predsedavate sednicom, ja vas molim da nam kažete da li postoje dva Poslovnika, jedan za opoziciju i jedan za vlast?Zbog čega se vi plašite da opoziciji date reč? Ako imate naređenje da mi ne smemo da govorimo po replikama, recite nam da znamo. Ako se plašite naših replika, kažite - mi ne znamo da odgovorimo i jedini argument je da vam ne damo repliku. Mi ćemo to prihvatiti. Ali, priznajte, vlast i Ana Brnabić se plaše mogućnosti da opozicija replicira i zato ne damo repliku. Eto, toliko o članu 32. Hvala. Gospodine Milivojeviću, nisam do kraja razumela, osim što sam razumela koji član Poslovnika reklamirate. To sam shvatila, kao što sam shvatila da u ovom reklamiranju Poslovnika moj odnos prema opoziciji je tri u odnosu na jednu reklamaciju od gospođe Brnabić, koja brutalno uvređena. Ne znam šta spočitavate?Ako mi spočitavate pravo na repliku, ja ne znam kad ste tražili i na osnovu čega repliku koju niste dobili. Ako ste probali da zloupotrebite Poslovnik da biste eventualno prikazali građanima Srbije kako sam ja neki zli predsedavajući koji vas maltretira, onda se bojim da ih niste ubedili.Stoga mi idemo dalje.Reč

ko nije, jer zaista nisam stručna da procenjujem i da dajem kvalifikacije kao predsednik ove države ili predsednica parlamenta.Znate jednom običnom radničkom naselju, ne živim na Dedinju. Komšije su mi prenele da policajci koji su dolazili na teren nisu bili policajci iz policijske ispostave u tom delu grada, da su postavljali pitanja – da li postoje ljudi koji me ne vole u tom delu grada, to su bila pitanja.Kada

**Danijela Nestorović** Jako je bitno da se MUP Republike Srbije danas oglasio i izneo, naravno, neistinite podatke.Ja sam pozvala policijsku ispostavu Borča danas da proverim ko je njih kontaktirao, ko je kontaktirao službenicu koja je primila moju prijavu. Komandir policijske ispostave mi je rekao da njega niko nije zvao, da se razgovori koji se vode preko te linije ne snimaju, da je to uneto u dnevnik događaja, a da je neko iz MUP-a, bez da je konsultovao radnicu koja je primila prijavu i komandira policijske ispostave izdao saopštenje koje sadrži neistine. Ja ću tu staviti tačku na dalje. Neću deliti epitete i kvalifikacije, jer izgleda, kako kaže, jeste u pravu predsednica kada kaže da kada nemate dokaze, onda iznosite lične stvari. To upravo radi ona.Ja bih vas ponovo pitala, evo, ponoviću vam. Izgleda me ne čujete dobro ili vas tu ometaju oko vas. Dakle, dana 20. januara 2022. godine ste izjavili - Na upravo završenoj sednici Vlade Republike Srbije ukinuta je uredba Vlade o prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarit od 13. februara 2020. godine tako da je prostorni plan ukinut i više ne postoji. Samim tim, poništeni su svi upravi akti koji su vezani za kompaniju Rio Tinto, odnosno Rio Sava Eksplorejšn, sve dozvole, sva rešenja i sve ostalo. Ugovore nikada nismo imali, kao što sam više puta i rekla. Konačno, na današnjoj sednici Vlade ukinuli smo i odluku Vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, koja je formirana 9. aprila 2021. godine i time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiju, tačku. Ovim je što se tiče projekta Jadar i Rio Tinta sve završeno. Gotovo je i svi zahtevi su ispunjeni.Da li ste ovo rekli pri čistoj svesti i pameti? Da li vas je neko prinudio ovo da kažete? Da li ste tada slagali građane Republike Srbije ili ih lažete sada?Da li je tačno da je na današnjoj zvaničnoj prezentaciji vašeg investitora ili partnera u ovom velikom poduhvatu "Rio Tinto" objavljena informacija da je Projekat "Jadar" sto posto već gotov?Da li smo u međuvremenu mi to postali kolonija, pa "Rio Tinto" smatra da može da radi šta god hoće, ili ste potpisali neki investicioni ugovor o kome niste obavestili građane Republike Srbije?Ponovo Srbije?Ponovo moram da kažem da bez obzira što znam da građani Republike Srbije na sto puta ponovljeno pitanje neće dobiti odgovor, jer ne postoji odgovor koji bi mogao da opravda ovo što činite danas u sali i što činite svih prethodnih dana, a kad malo bolje razmislim, i ono što činite svih prethodnih 12 godina, građani Srbije su oštećeni u svakom pogledu. Svaku instituciju ste doveli bukvalno na stub srama. Sve ljude koje rade u tim institucijama ste prinudili da se obraćaju medijima koji na bilo koji način zazvuče da su opozicioni, ne bi li se čulo bilo šta u javnosti. Sve medije sa nacionalnom frekvencijom držite pod strogom kontrolom.Apsolutno je sramota da predsednik države ili predsednica ovog parlamenta gostuju u emisijama rijaliti tipa, rijaliti karaktera, gde sa takvim, ja mogu samo da kažem voditeljima, ne mogu da ih nazovem novinarima, mogu da ih nazovem čitačima tuđih misli, učestvujete u blaćenju, omalovažavanju svih vaših političkih neistomišljenika. Da imate bilo kakav dokaz koji bi govorio u prilog tome da ste vi u pravu, vi biste taj dokaz pružili. Vi te dokaze nemate.Tri dana obmanjujete javnost, tri dana citirate i govorite o 2006, 2011. godini. A što se ne osvrnete šta je bilo od 2012. do dana današnjeg? Šta ste vi to uradili? Čijim novcem ste to uradili? Koliko ste zadužili Republiku Srbiju? Koliko institucija ste uništili za ovih 12 godina? Šta ste napravili od ove zemlje? Šta je prodato? Šta je dato? Šta je poklonjeno? Šta je sa teritorijom Republike Srbije? Šta je sa Kosovom i Metohijom? Šta je sa Mačvom? Nemojte to da radite.Nije ništa smešno, zaista nije smešno. Dajte dokaze.Vidi,

ja ću ponavljati sve dok traje ova sednica, jer ova tri pitanja su ključna. Isto tako bih zamolila, ako ne znate vi odgovor, neka ministarka da odgovor kako možemo da radimo studiju o proceni uticaja na životnu sredinu kada nemamo prostorni plan Republike Srbije, kada nemamo strategiju upravljanja mineralnim resursima? Kako možemo na osnovu neustavnog pravnog akta, uredbe Vlade Republike Srbije kojom se praktično oživljava Prostorni plan Projekta "Jadar", da donosimo nekakvu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu?Takođe, molila bih i ministarku, pošto pripada Vladi Republike Srbije, da nam se izjasni kako je moguće da Vlada Republike Srbije daje mišljenje na ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarskim i geološkim istraživanjima na osnovu nacrta studije o proceni uticaja na životnu sredinu? Naime, kao što sam više puta ponovila, nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu nije pravni akt koji je poznat u postojećem pravnom sistemu Republike Srbije a na osnovu kojeg bi se mogli donositi bilo kakvi zaključci.Taj zaključci.Taj dokument koji je izbacila kompanija "Rio Tinto" u junu mesecu ove godine, pre nego što će da se oglasi Ustavni sud a kasnije i Vlada Republike Srbije, je izbacio nekakav dokument kojim bi valjda trebalo da anestezira javnost, koji bi valjda trebalo da omekša javnost, kojim bi valjda trebalo da mi pomislimo kako se radi zapravo o zelenoj oazi, kako će tu moći da se obavljaju sve ostale poljoprivredne delatnosti baš bukvalno u području rudnika, tamo gde je predviđena zona rudnika i otpadnih voda, kako građani neće biti raseljavani, kako će kompanija "Rio Tinto" nadoknaditi svu moguću štetu koju bude pričinila.Ja sam zaista postavila pitanja a postaviću ga i ovde ponovo - kako to misli kompanija "Rio Tinto" da može da se nadoknadi šteta ili vrati u postojeće stanje, u prvobitno stanje nešto što je praktično uništeno, a to su pijaća voda, podzemne vode, zemlja, voda, vazduh? Šta raditi sa hiljadu i po raseljenih porodica, kako kaže profesor koga ste angažovali da govori u da zastupa vaše interese, a koji je prethodno zastupao interese kompanije "Rio Tinto"?Radi se zaista o jednoj situaciji kada građani Republike Srbije, sluđeni već ionako problemima koje na svakodnevnom nivou zatiču, a to su pre svega plate koje su ispod svakog dostojanstva, cene koje skaču na svakodnevnom nivou, hiperinflacije, užasnog životnog standarda, govoriti o ovim temama običnom građaninu koji ima takve probleme a pri tom da predstavnici ove vlasti a i predstavnica parlamenta, odnosno predsednica parlamenta, konstantno obmanjuju i ne žele da odgovore na ključna pitanja koja interesuju građane Republike Srbije, a to su, ponoviću - stavljanje nacrtane tačke ili tačke zareza na uredbu kojom se ukida Uredba o Prostornom planu Projekta "Jadar". Da li su tada građani Republike Srbije obmanuti, da li se tada lagalo ili se laže konstantno u kontinuitetu do dana današnjeg?Da, jako je zanimljivo šta se piše. Volela bih da građani Republike Srbije dobiju ovakav odgovor, jer tada bi bilo sve mnogo jasnije i ponovo ću zamoliti da glasanje o predlogu ovog zakona bude prozivanjem narodnih poslanika, da se tačno zna i da u istoriju srpskog parlamentarizma konačno uđu narodni poslanici imenom i prezimenom koji su glasali protiv dobrobiti građana Republike Srbije. Hvala. Goran Petković.Izvolite. Poštovani građani Srbije, kada u procesu donošenja odluke saslušate šta kažu stručnjaci, onda se lako dolazi do rešenja. Akademici, profesori, stručnjaci, mnogi umni ljudi, među njima i cenjeni, poštovani i slavni prof. dr Ratko Ristić, uverili su me da je potencijalno iskopavanje litijuma zlo. Zato je za mene odnos prema iskopavanju litijuma pitanje zdravog razuma i pitanje časti. To je odnos prema precima i potomcima. Mi možda zaista nećemo biti slavni preci mlađim generacijama, ali ovu novu, 110 godina kasnije, bitku na Drini moramo da dobijemo, jer ako padne Jadar, pala je i Srbija. Zbog toga javno kažem, uprkos ovoj galami, još jednom, ako ne može drugačije, moja glava nije vrednija od doline Jadra. Non pasaran, a na srpskom - neće kopati.

ovoj temi. Na prvom mestu ta taktika se odnosi da, ako bilo šta vidite da ne valja, za to optužite bivšu vlast.Drugu stvar koju sam primetila, a koje se držite onako poprilično, jeste da se oslanjate na struku i na institucije. To je rekao i kolega Jovanov u svom izlaganju da ćemo videti da li Srbija može ili ne može, a kada vidimo šta struka ima da kaže. To nam je i gospođa ministarka Handanović takođe potvrdila, a to nam je rekla i gospođa Ana Brnabić.Sa druge strane smo mogli da čujemo ministra Martinovića koji je rekao da će on vrlo rado da potpiše prenamenu poljoprivrednog zemljišta onda kada čuje sve relevantne institucije da se izjasne.Sad ja vas želim da pitam, drage kolege, o kojoj struci i o kakvim tačno institucijama mi ovde govorimo? Dakle, ajmo korak po korak.Ako govorimo o vašem odnosu prema struci ili generalno, ajde, prema obrazovanju, sasvim je dovoljno da kažemo činjenično stanje da su nam prosvetni radnici prošle nedelje štrajkovali sa punim pravom.Znate, pravom.Znate, vama je uspelo nešto što niko u ovoj zemlji nije uspelo. Smerovi na Univerzitetu u Novom Sadu, koji treba da nam izrode nove generacije nastavnika i učitelja, su ostali potpuno prazni. To se prvi put desilo.Dakle, desilo.Dakle, obrazovanjem u Srbiji se bavi samo onaj ko mora, vi ste sa tim vašim PP ugovorima, zabranom zapošljavanja, nedostojnim platama uspeli da postignete to da više niko ne želi da se bavi time da uči našu decu, istu onu decu koju je ministarka na prošloj sednici toliko puta pominjala tobož pričajući o tome kako će da poprave oni demografski broj, kada se glasalo o onom zakonu koji se ticao povećanja roditeljskog dodatka. Mi iz Pokreta slobodnih građana smo to i podržali, ali smo vam rekli tada i kažemo vam i sada da za tu decu nije dovoljno da se rađaju, prosto njima treba i kvalitetno obrazovanje, zdravstvo, neka bolja budućnost da taj demografski broj se ne bi promenio kada oni odrastu i potraže tu neku bolju budućnost u tuđoj zemlji.Dakle, to šta vi mislite o struci i obrazovanju pokazujete i ličnim primerom, svim tim lažnim diplomama, plagiranim doktoratima i to je, kolege, sasvim u redu. To je vaša politika, vi na to imate pravo, samo vas onda molim – nemojte se pozivati na struku onda kada raspravljamo o ovako važnoj temi kao što je rudarenje litijuma.Druga stvar, ako govorimo o institucijama, ja ne znam da li je bilo ko od vas imao prilike da poseti bilo koju inspekcijsku službu u skorije vreme. Evo, ja sam veterinar po struci, svaki mesec podnosim Izveštaj o programu mera Veterinarskoj inspekciji. U Novom Sadu, napomenuću, Veterinarska inspekcija, tu gde sede i ostale inspekcije je tamo u katastrofalnom stanju. Dakle, tamo kolege sede u potpuno nehumanim uslovima, nehigijenskim uslovima. Rade, takođe, za nedostojne plate. I, ako je takva situacija sa institucijama, inspekcijama u jednom gradu koji je drugi najveći grad u Srbiji, koji je grad, rodni grad našeg premijera koji je do nedavno vodio taj grad, onda mogu samo da zamislim kakva je situacija u ostalim manjim mestima.Da vas pitam nešto, ministarka, ili da pitam sve vas – koliko mi tačno rudarskih inspektora u Srbiji imamo? Da li je taj broj dovoljan i da li bilo ko u ovoj sali može iskreno, ali iskreno da veruje u to da će ti ljudi moći da rade bez ikakvih pritisaka? Sigurna sam da niko u to ne veruje.Evo, kao poslanica iz Vojvodine ovim putem hoću da istaknem i to da NIS, na primer, u Vojvodini ima tri bušotine na kojima vati naftu sa nekim metodama koje su svuda u svetu zabranjene. Pa, eto, nek se inspekcija malo pozabavi i tom tematikom, iako me lično brine, zaista, kakav će to efekat da da, s obzirom na to da je 2019. godine Pokrajinska inspekcija utvrdila višestruko zagađenje vazduha u Beočinu zbog rada „Cementare“. Znate šta se, kolege, desilo? Nikom ništa, apsolutno se ništa nije promenilo zato što su naše institucije ostale, nažalost, potpuno beznačajne.O kakvim vi institucijama uopšte govorite? Za vas je najveća institucija i najveći stručnjak taj jedan čovek koji upravlja celom ovom zemljom, i to je, ponovo ću vam reći, vaša politika, vaše pravo. Potpuno je legitimno, samo vas onda molim, drage kolege, nemojte se pozivati na institucije kada raspravljamo o ovako važnoj temi kao što je rudarenje litijuma.Prvo bih volela da živim u zemlji gde mi imamo izvršnu vlast koja može da prati zakonodavnu, da imamo sudsku vlast koja može, kao što bi morala da bude, korektivni faktor i izvršne i zakonodavnoj vlasti. Nažalost, mi u takvoj Srbiji trenutno ne živimo, po mom uverenju nećemo ni postići taj nivo demokratije sve dok nam i ministri, pa i predsednik dolaze iz vremena kad je Vojislav Šešelj bio popularan.Da vam kažem još nešto – u demokratskim zemljama

ne čini mi se, nego ovim to i dokazujemo i to nam i govori generalno o stanju demokratije u Srbiji.Za kraj, drage kolege, meni se čini da ste vi, što se tiče ovog projekta, vašu političku odluku već doneli, samo onda budite pošteni i recite je građanima, nemojte se sakrivati iza struke, iza institucija. Kolege, molim vas, pa smešno je, 12 godina ste na vlasti, nemojte se sakrivati iza nekih bivših vlasti. Sve što ste mislili da ne valja ste do sada mogli i morali da popravite.Hvala vam. **Milenko Jovanov** Dve stvari, vrlo kratko.Dakle, prvo što se tiče tog vraćanja u prošlost, kako se kaže, pa mora da se predstavi geneza slučaja. Nije ništa počelo na današnji dan ili na jučerašnji dan ovim predlogom zakona, nego postoji nešto što se desilo i u prošlosti, što vuče posledice za danas. Ne možete zaboraviti sve to.Druga stvar, kažete – što se tiče rasprave, rasprave u javnosti i demokratskim zemljama se političari time ne bave, nego struka, itd, pa danas ste videli i imali prilike da čujete, a mogu da kažem da ste se vi ponašali korektno, i vi i vaša poslanička grupa cela, kako izgleda rasprava na ovu temu. Ovde se ne dozvoljava da se čuju drugačiji argumenti, ne od nas, nego od ljudi koji su stručni za to. Vi onda kažete – to treba struka da raspravlja. Da, stručnjak koji kaže – opasno je i stručnjak koji kaže – nije opasno. Onda oni kao stručnjaci treba da ukrste argumente za i protiv i da nam kažu šta je zaključak. To bi tako trebalo da bude, a mi imamo ovde listanje i pokazivanje fotografija ljudi koji su se usudili da kažu nešto suprotno onome što je ovde „mejn strim“.Da se ne pravimo naivni svi ovde. Nije ovde tema Danas je tema litijum. Sutra će biti nešto drugo. Prekosutra nešto treće. Kao što je prošle godine bilo nešto, pa pre toga nešto drugo itd.Tema je naći nešto što bi moglo da mobiliše ljude u toj meri da na tom talasu se nekako dođe na vlast bez ikakve politike. Pošto nema politike i suštinskih odgovora na najvažnija pitanja, hajde da iskoristimo nekakav narodni pokret i da na tome dođemo na vlast. Zato nemate sve ono sa čim sam ja apsolutno saglasan u svakoj vašoj reči da treba da imamo. Apsolutno potpisujem sve što ste rekli, stručnu raspravu bez nas ovde jer niko nije stručan, a onda kada nam ljudi kažu kako bi to trebalo da izgleda, da stručnjaci utvrde šta je i onda kažu – evo gospodo poslanici mi mislimo ovo, a onda mi ovde kažemo – e sada ko je za, a ko je protiv onoga što je struka rekla, pa da vidimo onda ko će reći kada struka kaže da je opasno ko će reći da je za ili kada struka kaže – nije opasno, može da se radi, ko će reći – ma baš nas briga, ne treba nam to.

Drago mi je kolega Jovanov što se razumemo po tom pitanju. Ono što sam ja htela i što sam posebno htela da istaknem da je pitanje da li mi imamo u ovom momentu državu koja to sve može da iznese. iznese. Mi ne možemo stručnjake da delimo na naše, vaše, politički podobne, nepodobne. Da li mi imamo institucije u ovom momentu koje to mogu da iznesu?Koleginica Brnabić je rekla da građani veruju u institucije. To prosto nije tačno. To nije tačno. Nabrojala sam vam sve taksativno zbog čega to nije tačno. Dakle, po mom mišljenju, mi trenutno ne živimo u demokratskoj zemlji, nemamo državu prosto koja može da donosi ovakve bitne odluke. Hvala vam.

e vama građani ne veruju, e građani ne veruju u institucije, e ništa ne funkcioniše i od svega toga ovde vladajuća većina ima 150 narodnih poslanika, ali građani nama ne veruju i ne veruju tim institucijama i na kraju krajeva opet vas pitam – ako građani ne veruju tim institucijama, kako onda imamo sve ove rudnike i postrojenja koja su hiljadu puta opasnija od litijuma? Hiljadu puta opasnija od litijuma. I rade i nemamo akcidente i niste ni tražili da se zatvore.Na

I ako je toliko opasna na temperaturi od 20 stepeni, 90 stepeni i kako god, ljudi što niste predložili da ukinemo sumpornu kiselinu, što niste rekli da zaustavimo našu privredu, što niste rekli da ubijemo poljoprivredu zato što je potrebna pre svega za poljoprivredu? Ako je toliko opasna, što niste rekli da je ukinemo potpuno?U Nemačkoj se godišnje troši 4.450.000 tona tona sumporne kiseline, 4.450.000 tona sumporne kiseline, pa, ti Nemci nas gledaju, ovaj parlament i misle da su ovi ljudi svi mentalno retardirani. Jeste li svi budale, jel, u toj zemlji ne postoji jedan inženjer koji ume da rukuje sumpornom kiselinom. Vi pravite sprdnju od čitave ove zemlje, od naše nauke, od naših stručnjaka, i od naših tehničara, i mi to nećemo da dozvolimo i to je sve. **Snežana

ste već u ime naše poslaničke grupe izneli zvaničan stav SSP, i nema tu šta puno da se doda. Jako je teško govoriti na kraju trećeg dana ovog zasedanja. Mnogo stvari se čulo. Mislim da smo samo doprineli nažalost, još većoj konfuziji, kako našoj ličnoj, tako i svih građanki i građana, a mislim da je ipak cilj bilo nešto drugo da nekako iznađemo načina da pojednostavimo ono što brine i njih podjednako koliko i nas. Osim mišljenja da je, možda i grešim, ostavljam prostora da grešim, da je ova sednica ako je i trebalo da se dogodi, sazvana preuranjeno. Ako dobro razumem sve ono što nas čeka minimum naredne dve godine, kako je ministarka rekla, ako sam dobro razumeo, dok studija ne bude gotova, nikakvog rudarenja neće biti, najverovatnije ni naredne tri godine.Ako smo već trebali da govorimo na ovu temu, mislim da bi bilo mnogo konstruktivnije da prvo sačekamo taj dokument, pa kada on bude gotov, da onda pustimo i da stvorimo, pre svega uslove da i stručna javnost da svoje mišljenje i onda naposletku, ako treba da i mi sednemo u ovom visokom domu i da onda na konkretan dokument, kada već imamo neka konkretna mišljenja da o njima govorimo i da onda vagamo da li je nešto štetnije ili je profitabilnije za našu državu.Nemojte državu.Nemojte imati dilemu, drage kolege, da naša deca, kao i vaša deca, i ne želim, ovde svi mi imam porodice, nemojte me shvatiti pogrešno ovo što želim da kažem, upravo suprotno, svi mi živimo u Srbiji i ne znam zašto imate sumnju da bi vladajuća većina dozvolila da se zagade i vode i reke i zemlja na kojoj živimo. Zašto bismo dozvolili da time, evo da budem subjektivan, pre svega, da ugrozimo zdravlje naše porodice. Da li mislite da smo toliko neodgovorni?Dobro to je vaše pravo. Ali mislim, najiskrenije da vam kažem, znate šta kolege, mislim da neodgovorno pristupamo svemu ovome. Reći ću vam i zašto to mislim. Dozvolili smo sebi da akademsku javnost stavimo na stub srama. Ja ovde imam izjavu jedne profesorke, i verujte mi, ceo dan razmišljam da li da je pročitam ili ne, jer smo došli u tu situaciju da kako se vladajuća većina citira nekog profesora, on ispadne nečiji plaćenik. Mislim da ovaj stav koji je iznela bivša dekanka Rudarsko- geološkog fakulteta u avgustu mesecu za list Politiku, mislim da je ovo bazično, ono što zapravo bi negde svi trebali da imamo u vidu. Mislim da smo na ovaj način trebali odgovorno da postupimo.Tada je profesorka Biljana Abolmasov izjavila – čini mi se da treba jednostavno malo stati sa svim ovim i sačekati da se završi kompletna tehnička dokumentacija koja će inače biti i na državnoj revizorskoj komisiji i na javnoj raspravi. Mislim da je sada na neki način sve previše ispolitizovano i da treba ostaviti struku da završi svoj posao. Znači, ne samo rudare, nego pre svega kolege sa mašinskog, tehnološkog, sa svih ostalih drugih fakulteta koji učestvuju, ili koji pomažu kao konsultanti u izradi jednog vrlo ozbiljnog projekta.Shodno

dozvolili i da stručna javnost sada ozbiljno mora da razmišlja kada iznese neki stav, a mislim da je naš zadatak da upravo da njima obezbedimo da mogu objektivno da sagledavaju sve ove stvari.Kolega, stvari.Kolega, da vam odgovorim nešto, mi smo došli u situaciju da po pitanju Jadra, projekta „Jadar“, nemam ništa protiv, verujem i da profesor sa Medicinskog fakulteta koji je naveden u predlogu o izmenama i dopunama Zakon, čovek je stručan. Ja to zaista verujem, samo postavljam pitanje kako smo došli u situaciju da sad na ovu temu više verujemo, rudarenja, pričam o rudarenju, verujemo profesorima sa medicinskog fakulteta, dajem kao primer, ne osporavam, a da na primer, u pandemiji korone virusa, istoj toj struci medicinskoj, mi ne verujemo. Kada su govorili da treba vakcinacija, mi nismo verovali. Kada su govorili o merama, mi nismo verovali. Govorim samo o tome koliko je opasno da na ovaj način mi sve dovodimo do apsurda.Takođe,

ugalj npr. zabranili, zašto nismo naftu zabranili? Govori se boru, zašto nismo zlato zabranili? Zašto samo ova dva elementa?

svakog dana ide milion i po tona sumporne kiseline. Znači, skoro 63 godine svakog dana prugom ide hiljadu i po tona sumporne kiseline.Da

ga smatra zecom pa bi sada da ga uhvati, da ga zaključa negde i da ga tu čuva u nadi da će možda dobiti priliku da ga jednog dana otključa. U svakom dana otključa. U svakom slučaju, da zaključim, mislim da je na nama kao odgovornim ljudima da omogućimo struci da nam odgovori na sva ova pitanja na koja u ovom momentu nemamo odgovore, da nam izađu sa činjenicama i da onda tada, kada budemo imali dokument, u ovom visokom domu razgovaramo na jedan objektivan način. Zahvaljujem. Hvala kolega Markoviću.Reč ima ministarka Đedović Handanović.Izvolite. Ja bih još jednom da se osvrnem na odluku Ustavnog suda koja se ovde zaboravlja i da li uopšte vi mislite da Vlada Republike Srbije treba da poštuje odluke Ustavnog suda. Ja mislim da treba. Da li vi mislite da su te odluke neustavne, apsolutno možete da se obratite kompetentnim sudskim institucijama ako mislite da jesu. Nemojte ovde dovoditi u pitanje legitimnost odluka Ustavnog suda.Što se tiče zahteva za obim i sadržaj Studije uticaja na životnu sredinu, svi su mogli da daju komentare, oni su apsolutno bili javni i apsolutno svi građani koji su zainteresovani su mogli da u tome učestvuju.Opet ću da ponovim neke stvari, pošto ili ne slušate dobro ili ne želite da čujete ili ste odlučni u tome da nastavite da obmanjujete i da lažete građane Srbije. Ovaj projekat se razvija čitavih dvadeset urađeno je na desetine hiljada analiza, tačnije preko 23.000 analiza od stranih i međunarodnih stručnjaka koji su tokom ove decenije sarađivali sa fakultetima, sa institutima, sa preko deset fakulteta i više instituta i na osnovu toga se može reći i kakva će se tehnologija koristiti i kako će se sprovoditi i koliko sumporne kiseline će se koristiti i u kojim količinama i kako će se tretirati otpad. To sam rekla više puta, ali ponoviću još jednom, zarad svih građana Srbije, koji zaista imaju iskrenu zabrinutost zbog svih dezinformacija i laži koje smo čuli u prethodnih nekoliko godina.Da li predlažete da studije možda treba da radi država? Da li to treba država da radi za svaki projekat? Ne, država treba da iskontroliše, država treba da stavi te studije na javni uvid, država treba u dijalogu sa investitorima da popravi određena rešenja, da traži da se ona poprave, ukoliko za to ima potrebe.A još jednom podsećam da ništa nije odobreno i da nijedna dozvola nije izdata, ali nažalost, i dalje imamo situaciju koja jeste činjenična, da ste izmenom zakona 2006. godine izbacili državu, izbacili da država može da zaključuje ugovore i time znatno smanjili uticaj Republike Srbije, a i samim tim direktno išli na štetu građana Republike Srbije, odnosno da se zaštite njihovi interesi. Znači, apsolutno mi odlučujemo, donosimo odluke, kao odgovorna država, kao odgovorna Vlada, i to ćemo nastaviti da radimo i čekamo da se apsolutne sve studije završe.S

litijuma, pre svega tražite da se izmeni Zakon o rudarstvu, a pričate o procesnom delu? Znači, o procesu prerade, to tretira neki drugi zakon, ali hajde da to stavimo sa strane.Gde ste i odakle ste tačno dobili informaciju da će se sumporna kiselina koristiti na 250 stepeni i da će biti potrebno 500.000 litara vode za ekstrakciju tone litijuma? Na osnovu koje studije i koje stručne analize? Da li na osnovu stručnih analiza gospođe Đorđević, koju citirate, a koja je sama sebe demantovala, znači, koja je sama rekla da se bazirala na tehnologijama koje se primenjuju u nekim drugim ležištima, u nekim drugim državama? Imam još jedno pitanje za vas, a ko finansira proteste, ko finansira tačno proteste u Srbiji? I kako je tačno gospođa Đorđević promenila mišljenje 2022, a tokom cele 2021. dok je radila u Ministarstvu rudarstva i energetike, nije nijednu apsolutno reč napisala protiv Projekta „Jadar“, a imala je sve mogućnosti ovoga sveta?Predlagači zakona navode da ne postoje nikakve informacije o tome kako će se postupati sa otpadnim rudničkim vodama pre nego što se upuste u reku Jadar. To je takođe laž, jedna od mnogobrojnih neistina, izrečenih ne samo više puta u ovoj Skupštini, nego i napisana u Predlogu zakona. Da su se samo malo potrudili da prikupe sve informacije i podatke, pre nego što su se upustili u predlaganje izmena zakona, koji su pisali čitava dva meseca, zamislite da je to bilo kraće, mogli su barem neke stvari da saznaju.Rudničke vode, a ne otpadne rudničke vode, kako navode predlagači, koristiće se u procesu rastvaranja jadarita sumpornom kiselinom, a da bi se koristile u ovom procesu potrebno je da se najpre prečiste. Posle korišćenja u procesu rastvaranja jadarita otpadne vode će se prečišćavati kroz više poznatih tehnologija za prečišćavanje vode koje su potvrđene, postoje u 20. veku, a tiču se ultrafiltracije, nanofiltracije i ostalih tehnologija koje su apsolutno poznate, dostupne i proverljive. To znači da će otpadna voda posle svih navedenih procesa prečišćavanja da bude praktično demineralizovana, što znači oslobođena od svih jona, pa se takva voda neće ispuštati u reku Jadar, da se ne bi remetio mineralni sastav reke. Mineralizacija znači dodavanje odgovarajućih minerala u koncentracijama približnim koncentracijama vode reke Jadar, da se ne bi remetio mineralni sastav.Prema tome, neće biti izlivanja zagađenih voda, a sve priče o zagađenju zemljišta ili plodnih polja ili podzemne vode su potpuno besmislene. Predlagači time praktično pokazuju da ne znaju ni koje će se vode koristiti u procesu, a i o tome su mogli da se potrude i da se obaveste, umesto što nepotrebno šire strah i paniku od hemikalija koje će se koristiti, a voda u reci će ostati onakva kakva jeste, jer se u nju neće ispuštati voda iz procesa pre nego što se prečisti. Znači, apsolutno je prečišćavanje, i to dva postrojenja, planirano. Zbog toga nema ni govora o ugrožavanju podzemnih voda koje mogu da se koriste za dobijanje pijaće vode. Objasnila sam više puta odakle ona dolazi, odnosno od vodovodne mreže.Znači, draga građani Srbije, i dalje smo svedoci da se nastavlja kampanja širenja neistina. Naša obaveza prema narodu, prema državi, prema našim građanima je da im ostavimo osnovu na kojoj će graditi budućnost i naša obaveza je da istražujemo našu teritoriju, da upravljamo našim bogatstvima i apsolutno da zaštitimo time interese Republike Srbije, a to ćemo uraditi još više kroz izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koje su u pripremi, upravo da bi dodatno osnažili ulogu države, ali i zaštitili interese svih građana.Tako da, i dalje još jednom apelujem i pozivam Narodnu skupštinu da ignoriše zahteve koji su političke prirode, koji su podvedeni pod struku i pod tobožnju brigu za životnu sredinu. Hvala. **Snežana Paunović** Hvala, gospođo Đedović.Reč ima kolega Aleksandar Pavić.

br. 16, 2005. godina – Odluka o davanju koncesije za istraživanje i eksploataciju borne rude i Jarandolskog tercijalnog basena na teritoriji Baljevca.

li postoji koncesioni ugovor za Jadar, za istraživanje ili eksploataciju? Mi nismo uspeli da ga nađemo ni u bazi podataka.Druga stvar koju smo počeli da ispitujemo, na koju još nemamo odgovor, je sledeća – rešavajući po zahtevu „Rio Sava eksplorejšn“, ovo moram da pročitam, izvinjavam se, od 30. 9. 2020. godine, Ministarstvo rudarstva i energetike je 29. 12. 2020. godine donelo konačno rešenje kojim je overilo otkrivene rezerve rude litijuma, bora i natrijum-sulfata u ležištu Jadar, sa stanjem na dan 31. 7. 2020. godine, vrednosti preko 56 milijardi evra.U uvodu Rešenja stoji da Ministarstvo po ovlašćenju ministarke donosi to rešenje. Rešenje međutim nije potpisala ministarka, koja je imenovana dva meseca ranije, već je Rešenje potpisalo drugo lice, državni sekretar. Na zahtev naših pravnih zastupnika upućen Ministarstvu da dostavi ovlašćenje izdato državnom sekretaru da može potpisati to Rešenje umesto Ministarstva i ministarke, rečeno je da su sve pretražili i da to ovlašćenje nisu mogli da pronađu. Gde je to ovlašćenje? Tražićemo ga i zvanično, jer ako nema tog ovlašćenja onda rešenje nije validno.E, sad, prelazeći na politički teren,

ali u izbornoj kampanji je ovaj projekat bio stavljen van snage, za ovo nisu glasali građani, nisu bili obavešteni da će da bude aktiviran posle izbora, samo to želim da napomenem.Što se tiče ministarke Đedović, ona neprekidno zagovara Zelenu agendu i to je ušlo. Srbija se obavezala da će da prati tu Zelenu agendu zasnovanu na samo jednoj teoriji koja nije dokazana o globalnom zagrevanju, da mora da se smanje emisije štetnih gasova, tj. CO2 inače ćemo svi da pomremo, da će da će polarni led da se istopi. Znate li vi koliko smo mi imali tih predviđanja u poslednjih 30 godina? Po Paul Goru, koji je jedan od rodonačelnika ovoga što se pretvorilo u Zelenu agendu,

forum.Zašto? Zašto mi moramo da plaćamo za to? Zašto mi moramo da idemo putem EU koja samu sebe uništava ekonomski time što se odrekla jeftinog ruskog gasa i prelazi na Zelenu agendu, skuplje energente, koji uzgred rečeno apsolutno ne smanjuju emisije tzv. štetnih gasova zato što eksploatacija tih ruda i retkih minerala verovatno proizvodi veće zagađenje nego ove tehnologije ekstrakcije postojećih tzv. fosilnih goriva. To je isto jedna sporna stvar.Uzgred

i da li ćete vi da date na uvid javnosti tekst energetskog sporazuma koji je Marko Đurić

tekst?Marko Đurić, inače vrlo agilno ide ovih dana, radi druge stvari koje nisu transparentne, o čemu je pregovarao u Estoniji, da li o prodaji srpskih tenkova M84, o čemu bruji Ministarstvo spoljnih poslova, to je posebna priča.Za kraj ministarka neprekidno govori o srpskom strateškom interesu, ne razumem kako može o srpskom strateškom interesu da govori osoba koja se odrekla srpskog državljanstva u korist francuskog i koja je primljena nazad u državljanstvo možda čak i kada je već postala ministarka. Mislim da to ne ide jedno sa drugim. Niste vi osoba koja može da nam govori o srpskom nacionalnom strateškom interesu. Hvala. Hvala.Pravo na repliku, predsednica parlamenta Ana Brnabić. **Ana Brnabić** Pa, da pomenuta, pa čisto da kažem građanima.Evo, recimo, ja vas potpuno razumem, potpuno razume i potpuno razumem zašto ste vi potpisali ovakav Predlog zakona, meni to ima smisla.Dakle, smisla.Dakle, kao što ste čuli, građani Republike Srbije ne postoje klimatske promene, nema globalnog zagrevanja, Marsovci su među nama, kemtrejsl nas ubijaju i zemlja je ravna ploča. I, takav je i ovaj Predlog zakona, a pre svega obrazloženje ovog Predloga zakona i razlozi za donošenje ovakvog zakona. Ja to razumem i tu poslaničku grupu razumem, ali nisam znala da postoji 86 narodnih poslanika koji u to veruju.Sa druge strane da objasnim građanima zašto se ovako srčano borim ovih dana protiv ovog Predloga zakona. Iz jednog prostog razloga, zato što mi sa ove strane u nauku verujemo, u struku verujemo, i držimo se zdravog razuma. Tako da ukoliko bi ovakav Predlog zakona prošao, a kao što ste čuli za kemtrejsl i za nema klimatskih promena, nema globalnog zagrevanja, ukoliko bi ovakav Predlog zakona prošao, ova zemlja čitava bi se bi se pomerila zauvek od struke, nauke i zdravog razuma.Pitanje je samo sledeće, šta bi krenuli da zatvaramo, Rudarsko-geološki fakultet, naučno-tehnološke parkove, ne daj Bože da uvedemo 5G mrežu, kakva biotehnologija, veštačka inteligencija. Dakle, mi bi bila jedna retrogradna zemlja koja se kao što je to reklo društvo inženjera i geotehničara, Društvo inženjera geologije i geotehničara Srbije, mi bi se vratili u doba vračara i gatar ako bi dozvolili da ovakav Predlog zakona bude usvojen u ovoj Narodnoj skupštini. Hvala vam. Poslovnika, izvolite gospođo Ivanović.

repliku?Poštovane kolege očigledno nas je umor stigao sve,